- Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 276 Predlagateljica zakona je zastupnica Dragica - Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 275 Predlagatelj zakona je Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. - Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 276 Predlagateljica zakona je zastupnica Dragica Zgrebec. Rasprave su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili. U ime predlagatelja da li želite kolega Habek? razumije./… Pa dobro ja bih molio da se rasprava svede na minimum. Izvolite kolega Habek. **Habek, Mario (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo bit ćemo ekspeditivni i kratki s obzirom da je ovo drugo čitanje

izazvala inicijativa o promjeni Zakona o području županija, gradova i općina koji sam na prijedlog većine mještana naselja Poljanec uputio u proceduru u Hrvatski sabor. Interes samih mještana Poljanca ili grada Ludbrega da se ova priča privede kraju je zaista velik i očekujem da ćemo danas evo u raspravi ali isto tako u glasanju potvrditi želju mještana Poljanica da postanu dio Grada Ludbrega. Ako stavimo na stranu sve političke strasti koje bilo, koje odluka uvijek izaziva mislim da mogu prenijeti poruku da sve političke stranke koje djeluju u Ludbregu i u Poljancu daju jednoglasnu i punu potporu donošenju ovog zakona. Zašto i ne bi kad to promjena uvažava stvarno najdemokratskih izraženu volju samih mještana Poljanca koja odražava i ostvarivanje njihovih životnih potreba tako da sam doista uvjeren da možemo postići konsenzus oko ove promjene zakona. Donoseći Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 30. prosinca 1992. godine Hrvatski sabor je odredio teritorijalne i …/Govornik se ne razumije./… županija, gradova i općina, kasnije Zakon o mijenjanju i dopunjavanju su mještani pojedinih naselja izazvali želju da njihovo naselje pređe u drugu ustrojbenu jedinicu općinu ili grad i njihovu legitimnu volju zastupnici su uvijek i uvažavali. Isto su tako građani naselja Poljanec iz Varaždina, Varaždinske županije iskazali legitimnu želju poštujući sve demokratske standarde da se izdvoji iz Općine Martijanec i postanu dio Grada Ludbrega. Također donoseći zakon 92. godine zakonodavac je uvažavajući mnoge razloge od kojih su neki bili i politički odlučio da naselje Poljance bude dio Općine Donji Martijanec i da su, da se izdvoji iz tadašnje općine Ludbreg. Iako sam o ovome već govorio u 1. čitanju moram to ponoviti radi onih kolegica i kolega koji nisu možda bili tada prisutni u sabornici ali isto tako i zbog javnosti. Dakle, naselje Poljanec direktno se naslanja na Grad Ludbreg kao prvo naselje od Ludbrega na državnoj cesti za Varaždin. Mještani tog naselja sve svoje potrebe oduvijek su ostvarivali u Ludbregu, pa su i nakon izdvajanje u Općinu Martijanec, djeca iz Poljanca nastavili pohađati školu u Ludbregu, koristiti dječji vrtić u Ludbregu, a mještani su nastavili koristiti sve zdravstvene i kulturne usluge u Gradu Ludbregu. Da paradoks bude veći, jedino naselje Poljanec u novoj općini Ludbreg ostalo je koristiti poštanski broj od Ludbrega u poštanskom prometu, dok su ostala naselja općina Donji Martijanec dobila novi poštansko broj. Pored svega navedenog centar Općine Donji Martijanec bio je duplo udaljeniji mještanima Poljanca od Ludbrega. Naselje Poljanec zbog svoje prirodne blizine Ludbregu razvilo je i jaku gospodarsku djelatnost tako da je u prihod Općine Donji Martijanec participiralo s velikim sredstvima, ali i u ulaganjima u samo naselje s puno manjim. Kako ovih dana općina Martijanec nije adekvatno riješila pitanje vrtića, jednosmjerske nastave u osnovnoj školi i druge probleme koji su mučili mještane naselja Poljanec odlučili su pokrenuti zakonsku proceduru odcjepljenja od Općine Martijanec i pripajanje Gradu Ludbregu. Na referendumu je 65% građana podržalo ovu akciju, a prikupljeni su jednoglasne suglasnosti Skupštine Varaždinske županije od Općinskog vijeća Općine Martijanec, te Gradskog vijeća Grada Ludbrega, te su me građani Poljanca kao svojeg zastupnika u Hrvatskom saboru zamolili da ovu inicijativu i provedem. Inicijativa je provedena, prijepora među strankama nema na lokalnoj razini, ako ni ovdje u Hrvatskom saboru osim toga sukladno proceduri Vlada Republike Hrvatske dala je punu suglasnost za navedene izmjene. Dakle, cjelokupna procedura od jedinica lokalne i regionalne samouprave pa do Sabora i Vlade je ispunjena stoga predlažem Hrvatskom saboru da usvoji predloženu izmjenu te da na taj način podrži demokratski provedenu i legitimnu želju mještana Poljanca. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći predlagatelj je Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, predsjednik kolega Vinković. Izvolite.

podržao je sva 3 zakona i također predlaže Hrvatskom saboru usvajanje ova sva 3 zakona, a nešto više ću o njima u ime kluba. Zahvaljujem. Hvala i vama. I predlagateljica potpredsjednica Dragica Zgrebec. Izvolite gospođo potpredsjednice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Ja na temelju inicijative iz naselja Štefanec predlažem promjenu teritorijalnog ustroja na razini županije Međimurske i to na način da se iz Općine Mala subotica izdvoji naselje Štefanec i priključi Gradu Čakovcu. Takva inicijativa bila je još 2007. godine, po prvi puta pokrenuta a ja sam 2008. godine takvu inicijativu imala ovdje u Hrvatskom saboru, međutim tada je Vlada u svom mišljenju nije podržala takvu inicijativu građana uz obrazloženje da je dosta takvih inicijativa upućeno Vladi i da će ona svojim, da će ona razmotriti sve takve inicijative i predložiti donošenje izmjena i dopuna Zakona o područjima, gradova, županija, općina u RH što do danas nije učinjeno. Početkom prošle godine ponovo su mještani naselja Šefanec krenuli sa inicijativom o izdvajanju iz Općine Mala subotica i priključenju Gradu Čakovcu uz obrazloženje. Ja neću puno govoriti jer je obrazloženje prilično široko napisano uz ovaj zakon. da su oni prigradsko naselje, zaista prvo naselje do naselja Grada Čakovca, da koriste sve institucije od škole, pošte, vrtića itd. u Gradu Čakovcu a ne u Općini Mala subotica koja, gdje je centar Općine i institucije koju bi oni mogli koristiti višestruko udaljeno od Grada Čakovca, u odnosu na Grad Čakovec. Inicijativu su podržali, odnosno potrebne odluke su donesene, inicijativa je krenula kao što sam rekla 2012. godine, priložen je izvod iz zapisnika i odluka o nastavku provođene inicijative za postupak izdvajana naselja Štefanec iz Općine Mala subotica i pripajanja Gradu Čakovcu. Zatim imamo zaključak Općinskog vijeća Općine Mala subotica sa sjednice održane 17. srpnja 2012. godine gdje oni u jednom dijelu kažu da bi bilo dobro održati referendum, time su se obratili i Ministarstvu uprave, ali na temelju odgovora Ministarstva uprave zapravo bilo bi dobro da se propiše način što to znači, na koji način mogu građani takvu inicijativu pokrenuti, dakle koji je to točno postupak, što znači to jedna trećina građana koji se izjašnjavaju za promjenu teritorijalnog ustroja. Odluka gradskog vijeća grada Čakovca od 15. Studenog 2012. Godine koji prihvaćaju inicijativu da se ovo naselje priključi gradu Čakovcu, znači Zaključak o očitovanju Skupštine Međimurske županije na prijedlog za promjenu teritorijalne pripojenosti naselja Štefanec u općini male Subotice u gradu Čakovcu. Dakle svi uvjeti su ispunjeni. Peticiju odnosno izjašnjavanje je bilo osobno, 440 građana je podržalo takvu inicijativu od ukupno 711 mještana a u odnosu na broj birača to je gotovo dvije trećine. S obzirom da je takva inicijativa već bila u Saboru, da ona nije bila odbijena zato što se ne bi izašlo u susret građanima nego zato što je tadašnja Vlada smatrala da će sama predložiti takve izmjene do kojih nije došlo, a da je stav današnje Vlade odnosno Ministarstva da ovakve inicijative građana zapravo budu inicijative kroz Sabor i njihovih predstavnika u Hrvatskom saboru. Eto ja sam takvu inicijativu ovdje podnijela i očekujem da ćemo u prvom čitanju prihvatiti ovakav prijedlog zakona. Zahvaljujem predlagateljima. Otvaram raspravu. U Ime Kluba HDZ-a Ivanka Roksandić. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo imamo danas ova tri prijedloga objedinjena, pa ću ja o svakom od ovih prijedloga nešto reći u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Radi Radi se o izmjenama i dopunama zakona o područjima županija, gradova i općina u RH, dva se odnose na promjenu područne pripadnosti i to u Međimurskoj županiji, a jedan se odnosi na promjenu statusa iz općine u grad u našoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Sva tri prijedloga na samom početku ću reći Klub HDZ-a će podržati. Odnosno nešto o ovom prvom prijedlogu koji se nalazi u drugom čitanju i konačni je prijedlog ovog zakona. 65% mještana naselja Poljanec se izjasnilo da se želi pripojiti naselju, odnosno svoje naselje gradu Ludbregu. Smatramo da bi ubuduće ovakve inicijative morale biti provodene po proceduri predviđene referendumom zato što je postojalo i čitav niz nedoumica oko same procedure. No mi smatramo da mještani imaju pravo, imaju pravo većinu svojih potreba ostvaruju u gradu Ludbregu i vrtić i školu, i zdravstvene usluge i poštu i šport i ne manje važne kulturne potrebe. Danas je i kolega Habek koji je o tome govorio to istaknuo. Međutim ono što želimo posebno naglasiti a odnosi se na sva tri zakona rekli bismo da je malo neobično da se upravo ovi zakoni ulaze u proceduru u ovo predizborno doba kada su različita predizborna obećanja na snazi, ali kažem i ponovo ističem, nemamo ništa protiv da se naselje Poljanec pripoji gradu Ludbregu jer je 65% mještana tako izjasnilo. Nadamo se da su oni upozoreni da će pri pripajanju gradu Ludbregu oni morati pristati na prirez koji je ovdje veći od 8% koliko ima grad Ludbreg, a da općina Martijanec ima 5%. Svakodnevno kad se cijene povećavaju, kad se povećavaju životni troškovi, taj 3% nije zanemariv vjerujemo da je to mještanima i objašnjeno da će im biti i komunalna naknada veća. No međutim svakako da ćemo ovu inicijativu podržati tim više što 65% mještana je odlučilo da će promijeniti status status svoj odnosno da će pripojiti gradu Ludbregu. Što se tiče druge inicijative mještana Štefanca o izdvajanju iz općine Mala Subotica potkrepljene sa 440 potpisa građana, mi u Klubu HDZ-a poštovat ćemo ovu želju za izdvajanjem. Inicijativa koju su potpisali mještani Štefanca u dva navrata djelomično zaista odgovora i stanju na terenu. Kažu neki mještani, dovodili su u sumnju uopće skupljanje tih potpisa ali o tome mi ovdje ne možemo suditi. Razlozi njihovi su djelomično opravdani. Oni prije svega gravitiraju gradu Čakovcu, većina je i zaposlena u Čakovcu, djela polaze uglavnom u školu u Ivancu i Čakovcu. Hvala i vama. maćehinski odnos što kolege koji su naši na terenu i koji žive tamo kažu da to nije točno. Općina Mala Subotica od samog početka svog postojanja vodi brigu o ravnomjernom razvoju svih svojih naselja. To se pogotovo odnosilo i na naselje Štefanec. Jedan od evo takvih pokazatelja je da se prilikom priključenja na vodovodni sustav jedino mještani ovog naselja nisu iskazali dovoljni interes pa je općina iz svog proračuna izdvojila sredstva da bi i oni dobili vodu. Svake godine ulaže se u razvoj naselja prema prijedlogu mjesnog odbora. Naselje je uređeno, izgrađena je potrebna infrastruktura i kao sva naselja ostala u ovoj općini. Za komunalno uređenje naselja svake se godine moraju dodatno izdovoljiti sredstva iz proračuna jer to nisu dovoljna sredstva kojim sami mještani naselja uplaćuju kroz onu komunalnu naknadu. Eto mada mislimo da u ovom obrazloženju ono što stoji da se čak odnosi općina Mala Subotica maćehinski kako se kaže nije točno. Sami građani su se izjasnili da žele promijeniti svoj status da se žele prikloniti Čakovcu i samim tim klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog. Treći prijedlog koji je pred nama odnosi se na promjenu statusa, statusa iz općine u grad Popovaču u Sisačko-moslavačkoj županiji. I ovaj prijedlog će klub HDZ-a i ovu inicijativu koja je došla od načelnika odnosno preko njega od svih stanovnika Općine Popovača podržati. Moramo znati da sadašnja Općina Popovača je jedna od 13 općina u Sisačko-moslavačkoj županiji, 6 gradova. Ona je najveća općina po broju stanovnika. Po posljednjem popisu ona ima 11 tisuća 905 stanovnika u sadašnjih 12 naselja. Ne samo što je najveća općina ona je veća od nekih gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Popovača smještena je na sjeveroistoku naše županije na rubnom području, vrlo razvijenom kraju Moslavine na prostoru gdje se dodiruju Lonjsko polje i Moslavačka gora. Cijelo područje općine zauzima 215,61 km, vrlo razvijen kraj, središte općine je naselje Popovača dobro povezano ne samo sa naseljima unutar općine i ostalim gradovima i općinama u Sisačko-moslavačkoj županiji nego i sa susjednim županijama s kojima graniči, a to je Bjelovarsko-bilogorska županija. Morate znati da kroz ovo središte općine koje i važno i cestovno čvorište prolazi i autocesta A3, cesta koja spaja zapad i istok Hrvatski, međunarodni državni pravac, ali i glavni državni željeznički pravac. Arheološka nalazišta koja se nalaze na prostoru govore o tome da je ovo područje još naseljeno u pretpovijesnom razdoblju, a razvoj cijele sadašnje Općine Popovača je zaista napredovao u u posljednjih godina 20.stoljeća, a pogotovo u ovih 20 godina od osamostaljenja Hrvatske. Vidni je napredak i u gospodarskom, i u kulturnom, i u političkom životu i možemo reći da je ova općina iz jednog tradicionalnog poljoprivredno-stočarskog kraja, vinogradarskog i voćarskog kraja, obrtničkog središta prerasla zaista u jedno urbano središte. Danas na području općine, a to nije malo važno i zato govorim, djeluje čak 145 145 različitih tvrtki, trgovačkih društava, obrta. Od ustanova tu imamo Neuropsihijatrijsku bolnicu, osnovnu školu sa 7 područnih, dječji vrtić, knjižnicu, čitaonicu, dom zdravlja je ispostava Doma zdravlja Kutine, hitnu medicinsku pomoć. Sadašnja Općina Popovača ima svoje komunalno poduzeće koje brine o vodocrpilištu vode, o preradi vode, ima HEP, elektru. To je Križ, pogon Elektre Križ, ali postoji u Popovači, ima FINA-u, Hrvatsku poštu, Hrvatske šume, Šumariju Popovača, veterinarsku stanicu, banke, vatrogasnu zajednicu, Zavod za zapošljavanja ispostavu Zavoda iz Kutine, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Popovači, turističku zajednicu, matični ured. Zašto sve nabrajam? Upravo zbog toga da vidimo da je zaista ova općina prerasla u jedno veliko urbano središte i da se dobije slika kako danas je Općina Popovača upravno-povijesno-prirodno-gospodarsko i društvena cjelina koja ima proračun predviđen, planski proračun za 2013.godinu 33,2 milijuna kuna. Dakle daleko više nego neki gradovi u Sisačko-moslavačkoj županiji. neću duljiti zaista Općina Popovača zadovoljava kroz javne potrebe svojih građana i kulturne i sportske potrebe. Tamo djeluje i čitav niz klubova, čitav niz kulturno-umjetničkih društava i ima vrlo poznate, ja bih rekla u cijeloj Hrvatskoj značajne kulturne projekte. Najpoznatije su one Voloderske jeseni najstarija i najveća manifestacija posvećena vinogradarstvu tj. vinogradarski kraj moramo znati da u 18.stoljeću najveće površine vinograda bile su upravo u Moslavini. Posebno mjesto u razvoju općine zauzima i turistička ponuda sa vinskim cestama, Parkom prirode Lonjsko polje i regionalnim Parkom Moslavačka gora. I na kraju ono što je važno i što će dati još obilježje grada sadašnjoj općini je i dobro razvijena infrastruktura, rekla sam već i cestovna i vodoopskrbna. Najveći dio općine pokriven je i odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, a o telekomunikacijama i elektroopskrbi ne trebamo ni govoriti jel to su naselja koja su pokrivena Kako je općina provela sve potrebne predradnje dobila je čak i mišljenje i preporuku Skupštine Sisačko-moslavačke županije, izradila je čak i Studiju opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa, smatramo u HDZ-u da Općina Popovača, a moramo napomenuti da se jako dugo kuha već ta ideja među građanima Popovače da Općina Popovača promijeni status u grad Popovaču. Ali moram na kraju nešto reći žao što se i to događa upravo u predizborno vrijeme, u vrijeme kada su neki a županica je potaknula upravo građane Općine Popovača i rekla da će im omogućiti da dobiju status grada, pa je zanimljivo to da je zaključak iz Županijske skupštine Sisačko-moslavačke od 17.rujna kojim se preporučuje općini da pokrene postupak za promjenu statusa Općine Popovača u grad Popovača, a samo gradsko vijeće je zamislite tek 12.11.dakle gotovo dva mjeseca iza toga donijelo zaključak o pokretanju promjene statusa općine Popovača i izradi studije opravdanosti pokretanja ovih aktivnosti. No bez obzira na to smatramo da zaista općina Popovača ima sve preduvjete da postane grad, pa makar i u ovo predizborno vrijeme u kojemu svi obećavaju svašta. Dakle sva tri prijedloga klub HDZ-a će podržati. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Klub HDSSB-a će podržati sva ova tri prijedloga, prije svega radi poštivanja volje građana koji žive na tom području, bez obzira da li su upoznati u pojedinim prijedlozima zakona što im donosi prelazak iz jedne jedinice lokalne samouprave u drugu itd., što donosi mijenjanje mijenjanje statusa općine u status grada. Ja se nadam evo da će uz sve ove tri jedinica lokalne samouprave za same građane koji su praktično inicijatori izmjena ovih zakona, život nakon nakon donošenja ovih zakona koji su evo išli u dva čitanja biti znatno bolji nego što su oni to do sada imali u sadašnjem statusu. Isto tako, dakle ne ulazeći u to da li je to nečije predizborno obećanje, nije, ne ulazeći u to uopće tko će predlagati ubuduće izmjene i dopune i dopune Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, imajući u vidu i ovako kasnu raspravu doista ću ju skratiti na minimum prije svega otvoriti, nažalost nema nikog iz Vlade Republike Hrvatske koja je dala pozitivno mišljenje na sva tri prijedloga, jednostavno uputiti otvoreno pitanje prije svega o mogućnosti funkcioniranja u ovom trenutku mnogih jedinica lokalne samouprave. Posebno tu mislim na općine u slabo razvijenim krajevima Republike Hrvatske, pa čak i na gradove gradove koji imaju i daleko veći broj stanovnika evo od Popovače, nakon petka grada Popovače, mnogih manjih gradova u Republici Hrvatskoj zbog jednog jedinog razloga, a to je prije svega centralizacije cjelokupnih prihoda i slijevanja svih poreznih prihoda u državni proračun i podsjetit da u ovom trenutku uključujući i Grad Zagreb kao jedinicu lokalne samouprave, uključujući sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj iznos poreznih prihoda je svega 4% koji ide prema lokalnoj i regionalno samoupravi. Također žao mi je evo što danas evo u ovim kasnim satima ili sutra ujutro nećemo raspravljati ova druga dva zakona, a to je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima na koje Vlada nije dala pozitivno mišljenje i mogli smo evo i od ta dva zakona danas u paketu, ali radi se prije svega o izmjeni statusa, o nažalost možda za Vladu nažalost ova dva zakona dolaze da tako kažem iz oporbenih redova, a temelje se također na kriterijima i volji građana tih područja. Dakle klub HDSSB-a će poduprijeti, ali evo smatram da će i odgovorni u Vladi, posebno predsjednik Vlade, shvatiti da bez obzira s koje strane dolazili prijedlozi da ne moraju biti niti predizborna obećanja nego da je to prije svega težnja jedinica lokalne samouprave ka fiskalnoj decentralizaciji i većim proračunima u tim jedinicama lokalne ili regionalne samouprave. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista Mladen Novak. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Evo bit ću kratak kako smo dogovorili. Pa kolega je rekao da od ova tri zakona ja ću se bazirat na onaj koji se odnosi najviše na Sisačko-moslavačku županiju, odnosno na promjenu statusa Popovače iz općine u grad. Ja bih ipak spomenuo da je dio odnosno glavni razlog zbog čega je do toga došlo predizborno obećanje kao što je kolegica rekla cijelu kronologiju događaja i ne treba od toga bježat. Mislim da taj dio pa čak mogu reći da je malo i neozbiljan i inače smatram da je izmjena zakonodavstva bilo kojega koje se može odnosit na na građane u ovom smislu kao što je ovaj ne bi trebalo prije izbora ići, ali sad je tako kako je, treba poštivat volju građana i treba ju uvažit u svakom slučaju. Ne bih se složio baš sa činjenicom da općina Popovača ima sve karakteristike sada grada, pogotovo ne bih se složio s argumentima koji su ovdje nama dostavljeni. Ne kažem da su lažirani, ali da je u međuvremenu situacija se promijenila pa od ovih navedenih obrta i tvrtki 16 više ne postoje što je vjerojatno s obzirom na ovo vrijeme koje je proteklo od samog prijedloga do danas vjerojatno su se u tom periodu ugasile. Isto tako, zanimljiv je dio koji u pogledu turističke ponude, ta turistička ponuda postoji od pamtivijeka, postoji ta, odnosno mogućnost te turističke ponude koja nije realizirana i neće vjerojatno bit ni sa promjenom ovog statusa doći do do realizacije. Pričam o ovom dnevnom turizmu, tjednom turizmu, sezonskom turizmu, svim mogućim turizmima. Međutim, iskreno rečeno to je pisano sve s ciljem da se, da do ove promjene dođe. Čisto bih podsjetio da dosta često se sa ove govornice i iz ovih klupa govorilo o smanjivanju jedinica lokalne, broju jedinica lokalne samouprave. Međutim, ovo ide u nekom suprotnom smjeru. Iskreno rečeno treba poštivat odluku građana, mada ovo je u stvari odluka, prijedlog je općinskog vijeća koje je bilo jednoglasno. Građane čisto sumnjam da je itko pitao, odnosno ne da sumnjam, nego nikakav vid izjašnjavanja, nikakav referendum pa makar i savjetodavni nije održan. Ali dobro, ovo su izabrani predstavnici građana i odluka je bila jednoglasna, pa je na nama samo da ju poštujemo. Pri tome treba napomenuti da čisto istine radi novopečeni građani još uvijek nisu građani, još su uvijek žitelji općine Popovača. S ovom promjenom neće ostvarit nikakve promjene u svom životu osim što će načelniku vjerojatno godit da u buduće bude gradonačelnik, pa ja mu želim puno uspjeha i sreće u radu s obzirom da ima još kratko do kraja mandata, a dalje ćemo vidjeti. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub HNS-a Liberalni demokrati će poduprijeti ova tri i to konačni prijedlog i Prijedloge zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i temeljem prijedloga zakona 242., 275. i 276. ja bih se osvrnuo na sva tri pojedinačno ukratko, jer zaista smo već mnoge navode ovdje iznijeli. Prije svega prijedlog građana naselja Poljanec o izdvajanju naselja iz sastava općine Martijanec i pripajanju gradu Ludbregu je zakonit i to u smislu odredbe članka 30. stavka 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. I kao što ima zakonska osnova podržat ćemo takovu odluku građana. Zatim, pred nama je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj kojima se predlaže da se u dosadašnjem zakonu u članku 23. za Međimursku županiju u popisu naselja općine pod rednim brojem 10. Mala Subotica briše naselje Štefanec, dok se u popisu naselja i gradova pod rednim brojem jedan Čakovec iza naselja Šandorovec dodaje naselje Štefanec. Također, klub Hrvatske narodne stranke podržat će i ovaj prijedlog zakona, a time i nastojanje i želje mještana naselja Štefanec o izdvajanju iz općine Mala Subotica i pripajanje gradu Čakovcu. Ono što je nužno spomenuti da je to inicijativa pokrenuta još krajem srpnja 2007. godine i iako je tada političkom odlukom tadašnje Vlade dano negativno mišljenje to nije zaustavilo ustrajnost stanovnika Štefanca da i nadalje traže izdvajanje iz općine Mala Subotica i traže pripajanje gradu Čakovcu. Kao što je vidljivo iz dobro argumentiranog zahtjeva u travnju prošle godine napravljene su i potrebne radnje od zahtjeva općine Mala Subotica za izdvajanje do prijedloga gradu Čakovcu za pripajanje. Općina Mala Subotica očitovala se u toj inicijativi u skladu sa direktivama Ministarstva uprave, te je grad Čakovec inicijativu jednoglasno prihvatio, isto tako i inicijativu Mjesnog odbora Štefanec podržala je i Međimurska županija. Vijeće mjesnog odbora provelo je svu potrebnu proceduru za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske kako bi se omogućilo prihvaćanje ovog prijedloga zakona. Posebno težinu ovom prijedlogu daje i provedena pismena anketa, odnosno pismeno mišljenje u kojem su mještani Štefanca u velikoj većini svojim potpisom podržali ovu inicijativu. Podržat ćemo znači prijedlog i radi toga što smatramo da građani Štefanca imaju pravo tražiti svoje mjesto pod suncem negdje drugdje gdje su bili do sad, gdje već smatraju da će ljepše i ugodnije živjeti te se i razvijati. Stoga ne vidimo prepreke ako su ispunjeni svi uvjeti da se i ovaj prijedlog kao takav prihvati. Također, općim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ističe se da je grad jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije, te svako mjesto koje ima više od 10000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čini gospodarsku i društvenu cjelinu. Ako također postoje i povijesni, gospodarski i prometni posebni razlozi gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava prethodno navedene uvjete. Temeljem tog navoda, a i provedene inicijative potaknuta je gospodarska i društvenim napretkom općine Popovača u proteklih 20 godina. Također, ako općina i Popovača što je u zaista iscrpno i predstavljeno nama da općina Popovača predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. Iako je dio podnošenja inicijative prethodilo javnoj raspravi dobivena preporuka Sisačko-moslavačke županije, te potporu svih vijećnika općine Vijeća Popovača zaista nema u tom dijelu prepreke da se takva inicijativa i prihvati naročito što je definirano da i ovom odlukom gdje i piše u zahtjevu da će biti nagrađeni svi građani općine Popovača, odnosno budući građani građani grada. Onda mogu reći dobro došli i u klub gradova. Ako malo analiziramo kakav imamo taj klub gradova u Hrvatskoj onda je to 127 gradova i gradonačelnika, vidimo da imamo 18 gradova koji imaju manje od 5000 stanovnika. Ima 42 grada koji između 5000 i 10000 stanovnika i 67 gradova preko 10000 stanovnika. Znači, možemo reći 60 gradova je ispod 10000 stanovnika i 67 preko 10000 stanovnika. To je slijedom toga da imamo dosta dosta odluke koje se temelji da i grad može biti i koji ne zadovoljava prethodno navedene uvjete da ima preko 10000 stanovnika, ali da ima određenu gospodarsku, društvenu, naročito povijesnu cjelinu i razloge da bude proglašen gradom. Ali kad gledamo osim navoda u okviru Zakona o lokalnoj upravi što je to grad da možemo gledati i što bi to grad trebao biti, a prije svega s onog održivog ekonomskog gospodarskog stanovišta. A to je da bi grad trebao biti mjesto kreiranja radnih mjesta, mjesta produktivnosti, rasta, stvaranja novih tehnologija, mjesta edukacije i obrazovanja ljudskog kapitala koji je ključni za ekonomski razvoj. A kad govorimo o razvoju onda uvijek možemo reći da se razvoj ne događa sam po sebi. A ti gradovi bi morali biti motor tog razvoja i rasta cijele Hrvatske. Pa sad uvijek je pitanje ono što je i rečeno kad dođete u krug gradova da li je to istina, da li to može biti tako, da li to može u gradovima biti rast i ako vidimo analizu da polovicu tih gradova, a čak i više od polovice općina troši više od polovice sredstava za sve zaposlenike i za samo materijalne troškove svoga rada i da su svi oni najveći ovisnici o pomoći države. Da li su te onda lokalne uprave motor razvoja ono što smo rekli, a trebali bi biti. Da li je možda cijena i prevelika samostalnost što svi mi želimo biti samostalni veliki gradovi, velike općine i ne želimo surađivati sa drugima. I o tome također trebamo jako dobro razmisliti. Tako da bi u tom dijelu kao klub HNS-a ipak rekao da bi trebali naglasiti dvije bitne činjenice. Prvo je kao što je rečeno da naglasimo da poštivamo proceduru. Znači ne peticije, ne pamfleti, ne ankete, neka to bude referendum da zaista jednoznačno znamo da bude volja građana i kao takva u zakonskoj proceduri poštivana. Da nam se dogodi da nakon 20 godina sad imamo želju da ono što je bilo prije nije dobro, da sad vidimo da smo ovisni 20 godina o nekom drugom gradu ili općini ili da nakon 7 godina kad se nešto odbije sad ovaj Sabor će to prihvatiti. Tu u tom dijelu bi trebali zaista jednoznačno definirati pravila u okviru zakonske regulative. I drugi dio da zaista moramo gledati fiskalnu mogućnost svakog tog pojedinog grada, svake pojedine općine da ne bude maćehinskog odnosa jednog grada prema svom nekakvom području, maćehinskog odnosa

U ime kluba SDP-a raspravu će podijeliti kolege Zoran Vasić i kolegica Nadica Jelaš. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja ću u svojoj raspravi se osvrnuti na prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, odnosno na promjenu statusa Općine Popovača u grad Popovača. Dakle, pred nama je prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj vezano kao što sam rekao uz promjenu statusa općine Popovača u grad Popovača. I uvodno kao što smo i čuli već želim ponoviti da na području Sisačko-moslavačke županije je ustrojeno 19 sve zajedno jedinica lokalne samouprave, od toga 6 gradova i 13 općina. I usvajanjem ovog prijedloga zakona Popovača bi postala 7 grad u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je grad jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10 tisuća stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu a Popovača to zasigurno jest. Općina Popovača je jedinica lokalne samouprave koja je doživjela zahvaljujući naporima generacija koje žive na njezinom području transformaciju stanovništva, napredak gospodarstva, podizanje općeg standarda i visoku urbaniziranost svojih naselja. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Popovača ima nešto manje od 12 tisuća stanovnika te time zadovoljava demografski kriterij za dobivanje statusa grada a također predstavlja i urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu sa naseljima koja se nalaze u sastavu općine. Po svojem vanjskom izgledu i uređenosti naselja te u potpunosti riješenom komunalnom infrastrukturom naselja Općine Popovača već sada izgledaju kao gradske sredine. Stanovništvo Općine Popovača izvršilo je potpuni prijelaz iz primarnih u sekundarne, tercijarne i kvartalne djelatnosti. Sve više ljudi se bavi gospodarskim djelatnostima što je utjecalo na snažan zamah u procesu urbanizacije i pretvaranja naselja Općine Popovača u visoko urbaniziranu sredinu. U zadnjem desetljeću otvoreni su novi gospodarski subjekti što je rezultiralo i povećanjem proračuna Općine Popovača tako da Proračun za 2012. godinu je iznosio skoro 34 milijuna kuna i veći je od proračuna mnogih gradova u RH. Na području Popovače trenutno egzistira i posluje 34 tvrtke i oko 140 obrta. Neke od njih su vodeće tvrtke u svom segmentu u regiji i djeluju 40 i više godina a neke od njih su i europski poznate. Na području općine djeluje i neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot koja zauzima značajno mjesto u sustavu zdravstvene zaštite RH. Iako ima status županijske bolnice zbrinjava bolesnike širokog područja od ruba zagrebačkog prstena do istočne granice Hrvatske. A u Zavodu za forenzičku psihijatriju liječe se forenzični bolesnici iz cijele RH. I upravo prije 10-ak, 15 dana Sisačko-moslavačka županija je potpisala ugovor o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva partnerstva izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju u neuropsihijatrijskoj bolnici vrijedan ukupno 235 milijuna kuna kojim će se rekonstruirati i dograditi postojeći prostor. Ukupna površina zavoda nakon završetka investicije će biti više od 16 tisuća četvornih metara gdje će biti smješteni poliklinika, bolnički odjel, edukacijski centar i drugi sadržaji. Nakon završetka radova biti će to jedan od najvećih forenzičkih centara u RH i ovom dijelu Europe. U Popovači isto tako egzistira i osnovna škola s najviše učenika u Sisačko-moslavačkoj županiji, njih 850. Samo u prvi razred ove školske godine upisano je 90 učenika. I zbog toga je Sisačko-moslavačka županija zajedno sa sada Općinom Popovača krenula u aktivnosti izgradnje nove zgrade Osnovne škole u Popovači sa dvoranom ukupne vrijednosti više od 57 milijuna kuna. Nova školska zgrada površine oko 4 400 četvornih metara povećat će standard u školi i pridonijet će još boljem uspjehu učenika, a sportska dvorana pridonijet će razvoju sporta u siguran sam u Gradu Popovači. Popovača je isto tako ima kompletno riješenu cestovnu infrastrukturu, dakle uz to što je vezana na autocestu, prije 2 do 3 godine obnovljena je kompletno županijska cesta od Popovače do Kutine, dakle u cjelokupnoj dužini. Ukupna vrijednost radova je oko 43 milijuna kuna i financirana je iz proračuna Žuca Sisačko-moslavačke županije. Područje općine dobrim dijelom pokriva i prostor parka prirode Lonjsko polje, najveće zaštićeno močvarno područje u RH te regionalni park Moslavačka gora koji su idealni za razvoj kontinentalnog i to prije svega seoskog turizma. Govoreći o poljoprivredi Općine Popovača treba reći da vinogradarstvo na području Moslavine ima tradiciju dugu 2 tisućljeća i to prije svega zahvaljujući autohtonoj sorti vinove loze Škrlet. I tako bih mogao nabrajati i dalje i još, međutim želim reći sljedeće, nikako se ne slažem sa tezom da se radi o predizbornom obećanju ili predizbornoj promjeni statusa jer posebno mene evo osobno a vjerujem i sve građane Općine Popovača veseli činjenica da je inicijativa za promjenu statusa Općine Popovača u status Grada Popovača podržana od strane svih vijećnika Općinskog vijeća Popovača neovisno o stranačkoj pripadnosti. I na kraju, budući da Općina Popovača zadovoljava sve povijesne, demografske, gospodarske, infrastrukturne, geoprometne kriterije potrebne za jedan grad klub SDP-a će podržati usvajanje ovog prijedloga zakona. kolegice i kolege. Evo kolega Vasiće je apsolvirao prijedlog Odbora za lokalnu, odnosno područnu samoupravu Hrvatskog sabora o promjeni statusa Općine Popovača u Grad Popovača a ja ću nekoliko riječi reći o prijedlogu zastupnika Maria Habeka o izdvajanju naselja Poljanec iz Općine Martijanec i pripajanju Gradu Ludbregu, riječ je o 2. čitanju zakonskog prijedloga i prijedlogu zastupnice Dragice Zgrebec o izdvajanju naselja Štefanec iz Općine Mala subotica i pripajanju Gradu Čakovcu, riječ je o 1. čitanju zakona. Vijeća mjesnih odbora Poljanca i Štefanca provela su zakonsku proceduru predviđenu za izdvajanje. Izdvajanjem je suglasna kao što smo vidjeli i Vlada Republike Hrvatske preostaje eto još da se ta izdvajanja formaliziraju prihvaćanjem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH. Zakonskim Zakonskim prijedlozima priloženi su svi potrebni dokumenti koji izražavaju stavove svih jedinica lokalne odnosno područne samouprave koji su tangirane inicijativama mještana i Poljanca i Štefanca. Poštujući dakle volju građana, mještana Poljanca i Štefanca Klub zastupnika SDP-a podržati će izmjene i dopune zakona. Obzirom da je eto ova naša podrška od strane nekih klubova zastupnika okvalificirana kao svojevrsno predizborno dodvoravanje, ja ću eto iskoristiti priliku da ponovno istaknem iako je već to uvodno bila rekla kolegica Zgrebec, da je inicijativa mještana Štefanca već bila u saborskom proceduri u prošlome mandatu, ali ju je tadašnja Vlada odbila podržati. Za razliku eto od prijašnje Vlade mi u SDP-u poštujemo činjenicu da i mještani Poljanca i mještani Štefanca svoju budućnost vide u drugim perspektivnijim jedinicama lokalne samouprave i da su i jedni i drugi svoju volju za promjenom podržali dvotrećinskom većinom. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, Zlatko Komadina. Nema ga. Ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem predlagateljima, glasat ćemo kad se steknu uvjeti. A sutra nastavljamo sa 6. točkom Posebno Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Laka vam noć. Hvala i vama.